Уважаеми дами и господа народни представители, съгласно приетото от нас решение в пленарното заседание в четвъртък, 25 април 2010

Съгласно чл. 40, ал. 1: ”Заседанията на Народното събрание са закрити, когато: „2. се обсъждат документи, класифицирани по Закона за защита на класифицираната информация;” Случаят е такъв, поради което заседанието следва да бъде закрито. По аргумента от ал. 2 на чл. 40: „Предложение за закрито заседание могат да направят председателят на Народното събрание, една десета от народните представители или Министерският съвет.” Подлагам на гласуване предложение от името на председателя на Народното събрание на основание чл. 40, ал. 2 за провеждане на закрито заседание по отношение т. 9 от програмата, а именно - Годишен отчет за дейността на Държавна агенция „Национална сигурност” за 2009 г.

Моля, гласувайте. Гласували 171 народни представители: за 168, против няма, въздържали се 3. Предложението е прието. Моля, квесторите, поканете външните лица да напуснат залата, както и да бъдат изключени камерите на Българската национална телевизия и други медии, които присъстват,

171 народни представители: за 168, против няма, въздържали се 3. Предложението е прието.

за българските лични документи, № 054-01-15, внесен от Красимир Ципов, Пламен Нунев и Галина Милева на 5 март 2010 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи.” Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага наименованието на закона да се измени така: „Закон за изменение на Закона за българските лични документи”. ИВАНОВ: Желания за изказвания? Няма. Моля народните представители да гласуват

Уважаеми господин председател, поради липса на кворум Ви моля да дадете 15-минутна почивка и учтиво да поканите народните представители да присъстват в залата. Благодаря Ви. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Няма кворум. Няма кворум! кворум! След като няма кворум, гласуванията не са валидни. Вие сте първите хора, които трябва да държат на това гласуванията да са валидни. Моля ви се да направите така, че гласуванията да бъдат валидни. Когато се установи, че няма кворум – прочетете правилника, се дава почивка и след това продължава гласуването. Благодаря Ви. Има направена процедура.

Присъствието ви само духом в залата е обидно – това, което в момента се случва. Приемаме закон за личните документи. Да, знам, че негласуването също е форма на позиция, но има начин – „въздържал се”, гласувал „против” или Това, което Вие в момента ни демонстрирате, е форма на бойкот на парламента! Това е форма на бойкот на парламента - моля да бъде стенографирано точно както се изразих! Това е безпрецедентно – да присъствате в парламента и да не гласувате! Мисля, че по този начин показвате отношение към законопроекта, който в момента разглеждаме. Може би това е вашето отношение – на пълна безпричастност към онова, което в момента се гласува. Присъствате, а не гласувате!

Продължете, господин Ципов. приложени със заповеди на основание разпоредбите на отменените точки 2, 4, 5, 6, 7 и 8 на чл. 76.” Има ли желание за изказвания? Няма. Подлагам на гласуване § 6, който става § 5. Моля, народните представители да гласуват.

Има ли желание за изказвания, мнения и становища? Няма. Подлагам на гласуване направеното предложение. Моля, гласувайте.

С доклада на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм ще ни запознае народният представител Иван Иванов. Моля, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Позволете ми да направя преди всичко едно процедурно предложение – то е свързано с разискванията по доклада, за допускане в залата на господин Петър Чобанов – председател на Комисията за финансов надзор, господин Емил Атанасов – заместник-председател на Комисията за финансов надзор, Меглена Христова и госпожа Милена Бойчева, които са служители в Министерството на финансите.

гласуват. Гласували 105 народни представители: за 104, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието. Моля, квесторите, поканете лицата в залата.

„ДОКЛАД по Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 002-01-17, внесен от Министерския съвет на 1 март 2010 г. На свое редовно заседание, проведено на 10 март 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането. На заседанието присъстваха госпожа Ана Михайлова – заместник-министър на финансите, госпожа Цветанка Михайлова – началник на отдел „Регулация на финансовите пазари”, и госпожа Меглена Христова – главен експерт, господин Петър Чобанов – председател на Комисията за финансов надзор, господин Емил Атанасов – заместник-председател, и господин Николай Петков – началник на отдел „Регулаторна политика”, господин Орлин Пенев – председател на Асоциацията на българските застрахователи, господин Борислав Михайлов – председател на Гаранционния фонд, както и други. Законопроектът беше представен от заместник-министър Ана Михайлова. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането е изготвен с цел съобразяване дейността на застрахователите и презастрахователите с актуализираните изисквания на европейското законодателство за минималния размер на гаранционния капитал. Направените предложения за увеличаване на минималните размери на гаранционния капитал на застрахователите произтичат от разпоредбите на чл. от Директива 73/239 на Европейската икономическа общност на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно достъпа до и упражняването на пряка застрахователна дейност, различна от животозастраховане, и на чл. 30 от Директива 2002/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно животозастраховането, които предвиждат периодична актуализация на минималните размери на гаранционния капитал на застрахователите в зависимост от изменението на Европейския индекс на потребителските цени спрямо състоянието му към 20 март 2002 г., което е прието за базово. Оценката се извършва към 20 март на всяка календарна година. Тези разпоредби са въведени в българското законодателство с § 4, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса за застраховането. В свой документ за адаптирането в съответствие с инфлацията на определени величини, предвидени в директивите по животозастраховане и по общо застраховане, Европейската комисия е определила актуализиран размер на минималния гаранционен капитал от 3 млн. 500 хил. евро или приблизително 7 млн. лв. за застрахователите, които извършват животозастраховане или общо застраховане по видовете застраховки по т. 10-15 от Раздел ІІ, буква „А” от Приложение № 1 към Кодекса за застраховането. Актуализираният размер на минималния гаранционен капитал на застрахователите, които извършват дейност съответно по общо застраховане извън посочените по-горе видове застраховки, трябва да бъде 2 млн. 300 хил. евро или приблизително 4 млн. 600 хил. лв. Към настоящия момент на българския пазар извършват дейност 35 застрахователни акционерни дружества, които са адресати на промените в нормативната уредба, от които 12 би следвало да предприемат действия по увеличаване на гаранционния си капитал след влизането в сила на закона, като само при 4 застрахователя може да се окаже, че е необходимо увеличението да се извърши чрез парични вноски. Направените предложения за увеличаване на минималните размери на гаранционния капитал на презастрахователите произтичат от разпоредбата на чл. 41 от Директива 2005/68/ЕО относно презастраховането, която предвижда периодична актуализация на минималните размери на гаранционния капитал на презастрахователите в зависимост от изменението на Европейския индекс на потребителските цени спрямо състоянието му към 10 декември 2005 г., което е прието за базово. Оценката се извършва към декември на всяка календарна година, като се започне от 2007 г. Тази разпоредба е въведена в българското законодателство с § 4, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса за застраховането. свой документ за адаптирането в съответствие с инфлацията на определени величини, предвидени в Директивата по презастраховане, Европейската комисия е определила актуализиран размер на минималния гаранционен капитал от 3 млн. 200 хил. евро или приблизително 6 млн. 400 хил. лв. за презастрахователите и 1 млн. 100 хил. евро или приблизително 2 млн. 200 хил. лв. за каптивните презастрахователи. Със законопроекта се предлага размерът на минималния гаранционен капитал на презастрахователите да бъде 7 млн. лв. по подобие на актуализирания минимален размер на гаранционния капитал на застрахователите, които извършват животозастраховане или общо застраховане по видовете застраховане по точки от 10 до 15 от Раздел ІІ, буква „А” от Приложение № 1 към Кодекса за застраховането. Предложението не противоречи на разпоредбите на Директива 2005/68/ЕО, които съдържат изискване за минимално ниво на гаранционния капитал и оставят на държавите членки преценката да определят по-високи размери. Предложението за изравняване на минималния гаранционен капитал на презастрахователите с този на застрахователите се обосновава с обстоятелството, че презастрахователите са значими финансови институции, в резултат на чиято дейност често се реализират

обосновава необходимостта от минимална капиталова гаранция, която да е равна поне на капиталовото изискване, приложимо към застрахователите. Към настоящия момент на българския пазар извършва дейност само един презастраховател, който ще бъде адресат на предвидената промяна. Той разполага с гаранционен капитал, който надхвърля предлагания минимален размер, и практически няма да се наложи увеличаване на капитала му. На българския пазар не извършват дейност каптивни презастрахователи и предлаганите промени по отношение на минималния гаранционен капитал на тази категория презастрахователи няма да засегне участници на пазара. Република България има ангажимент да извърши актуализацията на минималните размери на гаранционния капитал в рамките на 2009 г., когато трябва да са предприети законодателните мерки. Предвид необходимостта да се предвидят административни срокове за привеждане на капитала в съответствие с изискването на закона от неговите адресати, се предлага отлагателен срок три месеца след влизането в сила на закона. С предвидените от вносителя промени се предвижда и утвърждаване на бюджета на Гаранционния фонд от Комисията за финансов надзор, като целта е да се уеднакви правната уредба на правната уредба на Гаранционния фонд с тази на Фонда за компенсиране на инвеститорите и да се създаде превантивен механизъм за контрол от страна на държавата върху планирането на разходите на Гаранционния фонд. Цел на промените е и да се въведе по-ефективен контрол на Гаранционния фонд, като същевременно чрез подзаконовата уредба се създадат условия за детайлна и прозрачна бюджетна процедура по отношение на Гаранционния фонд. С предлаганите промени не се засяга независимият статут на Гаранционния фонд и на неговите органи на управление и контрол. Според действащата уредба застрахователните брокери представят годишни и периодични справки и отчети на заместник председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор”. Според мотивите към законопроекта в Кодекса за застраховането обаче не са определени сроковете, в които посочените поднадзорни лица са длъжни да представят периодичните справки и отчети, вследствие на което съществува вече съдебна практика, според която е на лице пропуск на законодателя, който не може да бъде преодолян чрез издаване на заповед на заместник-председателя. Това води до невъзможност да се налагат ефективни санкции при непредставяне или забавено представяне на необходимата информация и се затруднява надзорната дейност, осъществявана от Комисията за финансов надзор. За отстраняването на този пропуск се предлагат промени в чл. 162, които предвиждат конкретни срокове за представяне на шестмесечните и годишните справки и отчети от застрахователните брокери. От името на Асоциацията на българските застрахователи и на Гаранционния фонд, господата Орлин Пенев и Борислав Михайлов се обявиха против предлаганата в § 3 от законопроекта промяна, а именно одобряването на бюджета на фонда и на годишния финансов отчет от Комисията за финансов надзор. Те изтъкнаха като неоснователни мотивите на вносителя за исканото изменение, което според тях би довело до недвусмислено и пряко намесване от страна на държавата в дейността на Гаранционния фонд, който по своята същност не е нито държавно дружество, нито бюджетно учреждение. В хода на дискусията народните представители изразиха съмнение относно необходимостта бюджетът на Гаранционния фонд да се одобрява от Комисията за финансов надзор, като изтъкнаха, че механизмите за контрол и към момента са достатъчно ефективни. Те се обединиха около мнението, че няма яснота какво ще се случи при един вече приет, но не одобрен от комисията бюджет и че текстът следва да се прецизира между първо и второ гласуване на законопроекта. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 18 народни представители, без „против” и „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховане, внесен от Министерския съвет.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Иванов. С доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае господин Тодор Димитров. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ще ви запозная с доклада на Комисията по правни въпроси. „На свое заседание, проведено на 18 март 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 002-01-17, внесен от Министерския съвет на 1 март 2010 г. Законопроектът беше представен от името на вносителя от госпожа Милена Бойкова – директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари” в Министерството на финансите. Председателят на Комисията по финансов надзор господин Петър Чобанов изрази подкрепата си за внесения законопроект от Министерския съвет. Отрицателно становище за § 3 относно предварителния и последващ контрол на бюджета и отчета на Гаранционния фонд от страна на Комисията по финансов надзор изказаха господин Орлин Пенев – председател на Управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи, и господин Борислав Михайлов – изпълнителен директор на Гаранционния фонд. Те се мотивираха, че не подкрепят § 3 с аргумента, че Гаранционният фонд трябва да запази независимия си статут по отношение на планиране на бюджета и финансовите отчети, тъй като вноските в него се правят от самите застрахователи, които са нормативно определени и се контролират от Съвета на фонда, който включва представители на застрахователните дружества. Според тях сега действащият контрол е достатъчно ефективен. Във дискусията по законопроекта взеха участие народните представители господин Тодор Димитров, госпожа Мая Манолова, госпожа Искра Фидосова, господин Явор Нотев, господин Димитър Лазаров, господин Четин Казак, които очертаха следните въпроси, които поставя законопроектът и по-конкретно § 3. Предложената нова ал. 8 в чл. 290, която предвижда бюджетът и годишният финансов отчет да се одобряват от Комисията за финансов надзор, не е достатъчно обоснована в мотивите на законопроекта, така както изисква Законът за нормативните актове. Не се представят примери от практиката, които да свидетелстват, че съществуват проблеми в прилагането на досегашния модел за контрол и отчетност на Гаранционния фонд. Не е допустимо съгласно Закона за нормативните актове в подзаконов акт, какъвто е Правилникът на Фонда, приет от комисията, да се уреждат основни обществени отношения, каквито са условията за внасяне и одобряване на бюджета и финансовия отчет на Фонда. Не са уредени последиците и редът, когато комисията не одобри бюджета, което по същество е разходната част на Фонда, тъй като приходната му част се формира от вноски на частноправни субекти, каквито са застрахователните дружества. Когато бюджетът не се приеме от комисията, не е предвидено дали нейният акт подлежи на обжалване. По отношение на изискването да се представят одобрените бюджети и отчет на Фонда в Сметната палата не е ясно дали е за сведение или е с цел контрол върху тези актове. От името на вносителя на поставените въпроси отговориха госпожа Милена Бойкова и господин Чобанов. Госпожа Бойкова не представи убедителни аргументи на конкретно поставените въпроси, но отбеляза, че кумулираните средства от Фонда са в публичен интерес – пострадалите, които са потребители, са заинтересовани държавата да осъществява контрол върху разходваните средства от страна на Фонда. Господин Чобанов посочи, че в условията на финансова криза, когато финансовата дисциплина, която се налага спрямо физическите лица и юридическите лица като най-сериозният коректив за нейното преодоляване, Гаранционният фонд е представил пред комисията бюджет за 2010 г., в чиято разходна част се предвиждат 23% административни разходи. Тези разходи комисията е преценила като необосновано високи, след което Фондът е направил корекции в бюджета си. Този пример господин Чобанов определи като решаване на добра воля, но за да се предотвратят бъдещи такива практики, са намерили за необходимо да предложат законодателното му уреждане, тъй като Фондът е създаден в публичен интерес и законодателното предложение е в защита на публичния интерес – потребителите на средствата, които Фондът разходва. Народните представители от комисията се обединиха около становището, че идеята на § 3 е добра и те подкрепят защитата на публичния интерес, но не е коректно изпълнена като редакция на правна норма с необходимата юридическа прецизност. изказаха по принцип в подкрепа на законопроекта и направиха предложение за отпадане на § 3 поради изложените съображения. Народният представител Екатерина Михайлова декларира, че ще се въздържи от гласуване поради наличие на конфликт на интереси - обстоятелството, че се намира в родствена връзка с председателя на Гаранционния фонд господин Борислав Михайлов, който е неин брат. След проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 15 гласа

Има ли становища от народни представители по обсъждания законопроект? Няма. Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането. Гласували